Моля Ви, режим на регистрация.

патриархът, представителите на религиозните общности в България, магистрати и представители на дипломатическия корпус. Казвам: „Добре дошли!” на гостите, които ще участват в днешното заседание. РЕПЛИКА ОТ Моля Ви за тишина в залата. Уважаеми народни представители, на Председателския съвет бе съгласуван Проект на: „ПРОГРАМА за работа на Народното събрание за периода 29-31 май

България. 4. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители – Лютви Местан, Нигяр Сахлим и Хасан Адемов;

утре. „5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура оператор на новия комбиниран, пътен и железопътен, мост между двете страни на река Дунав, между градовете Видин, Република България, и Калафат, Румъния. Вносител – Министерският съвет. съвет. 6. Първо четене на законопроекти за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.

Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители – Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров.” Моля,

МИКОВ: Само да съобщя, че на Председателския съвет беше прието да се оттеглят предложенията: направеното от Атанас Мерджанов за Проекторешение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма разработването на нова система за енергийно подпомагане на социално слабите; слабите; и другото предложение, направено от господин Явор Куюмджиев – за разглеждане на Проекторешение за възлагане на Министерския съвет и ДКЕВР за предприемане на мерки за намаляване цените на електрическата енергия. Бяха оттеглени от обсъждане в тази седмична програма. Уважаеми народни представители, постъпили са законопроекти и проекторешения, както следва: Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Делян Добрев, Искра Искренова и Ивайло Московски. - Проект за решение за налагане на мораториум за увеличаване на цените на електро- и топлоенергията, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. - Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г., внесен от Сергей Станишев и група народни представители. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия за битовите потребители на крайните снабдители с цел осигуряване на базовите им потребности от електрическа енергия на приемливи цени чрез приемане на нова тарифна структура, която защитава потребителите, които консумират до 75 киловатчаса електрическа енергия месечно, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители. Проект за решение за възлагане на министъра на труда и социалната политика и министъра на икономиката, енергетиката и туризма да разработят нова система за енергийно подпомагане на социално слабите български граждани, като се предвиди разширяване на базата на лицата, имащи право на целева помощ за отопление, внесен от Явор Куюмджиев и група народни представители. Законопроект за денонсиране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Федералното министерство на отбраната на Федерална на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, министъра на отбраната на Република Италия, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Румъния, министъра на отбраната на Кралство Испания, началника на Турския генерален щаб, държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Щаба на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа и министъра на отбраната на Френската република относно окомплектоването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаб на Корпуса за бързо реагиране Франция, същият и щаб на Корпуса за бързо развръщане на НАТО, внесен от Министерския съвет. - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от Мая Манолова и група народни представители. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно предоставянето на подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез структурните инструменти на Европейския съюз, внесен от Министерския съвет. - Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура оператор на новия комбиниран пътен и железопътен мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), вносител – Министерският съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – Лютви Местан и група народни представители. - Законопроект за изменение и допълнение на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, вносители – Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров. - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с вносители Искра Искренова, Красимир Ципов и Димитър Лазаров. Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс – вносители са Волен Сидеров и група народни представители. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето – вносител Волен Сидеров и група народни представители; Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, вносители – Десислава Атанасова и Цецка Цачева. за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2012 г. с вносител Министерския съвет. Отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2012 г., вносител – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността. Проект за решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие, вносител – Министерският съвет. - Доклад за прилагане на закона и за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2012 г. ведно със становището на Комисията по правни въпроси към Висшия съдебен съвет, приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 23 май 2013 г., вносител – Висшият съдебен съвет. Уважаеми народни представители, още няколко съобщения. Във връзка с полагането на клетва пред Народното събрание на Маргарита Асенова Стоилова и на Лазар Огнянов Попов, обявени с решения на Централната избирателна комисия № 2671-НС и № 2672-НС от 22 май 2013 г. за народни представители от листата на Коалиция за България са извършени необходимите действия, съгласно Правилника, и двамата народни представители са регистрирани като членове на Парламентарната група на Коалиция за България. На 27 май 2013 г. Министерският съвет на основание чл. 105, ал. 3 от Конституцията на Република България е внесъл в Народното събрание за сведение

Материалите са в Библиотеката на Народното събрание. Още едно съобщение: в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република и на чужди въоръжени сили, министър-председателят и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с Решение № 306 на Министерския съвет от 2013 г. се разрешава преминаването през и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства и личен състав от военновъздушните сили на държавата Израел във връзка с провеждането на съвместна българо-израелска летателна тренировка „Колектърс айтем 13”. В изпълнение на чл. 65, ал. 1 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България министър-председателят и министър на външните работи уведомява Народното събрание, че с Решение № 277 на Министерския съвет от 2013 г. е разрешено изпращането и използването на кораб клас „Фрегата” – „Дръзки”

за участие в операцията на НАТО в Средиземно море „Ектив индевър” в три етапа. Уважаеми народни представители, в Народното събрание е постъпил Доклад за финансовото управление и контрол и вътрешния одит във Висшия съдебен съвет за 2012 г., внесен от представляващия Висшия съдебен съвет на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Докладът е изпратен във Временната правна комисия и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Агенцията за държавната финансова инспекция е внесла в Народното събрание за сведение, съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за Държавната финансова инспекция, Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2012 г., намира се в Библиотеката на Народното събрание. И последно май 2013 г., от Националния статистически институт е постъпила информация, съдържаща резултати от статистически изследвания относно бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през май 2013 г. Материалът е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Уважаемо народно представителство, уважаеми господин президент, уважаеми гости! До председателя на Народното събрание е постъпило писмо със следното съдържание: „Уважаеми господин председател, В изпълнение на възложения от мен проучвателен мандат,

предлагам на Народното събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България”.

28 май 2013 г. предлагам на Народното събрание да избере Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България”.

Имате думата за процедура, господин Мерджанов, преди да продължим нататък. Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! От името на Парламентарната група на Коалиция за България правя процедурно предложение предвид важността и изключителния интерес на обществото и българските граждани разискванията по избора на министър-председател на Република България, приемането на структура на Министерски съвет и избирането на Министерски съвет на Република България да бъдат предавани пряко по Българското Благодаря Ви, уважаеми господин Мерджанов. Има ли противно предложение? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Моля да включите камерите и микрофоните на Националното радио и Националната телевизия. Уважаеми народни представители, по традиция първите три точки, които са в нашата програма, се разглеждат с едни разисквания, а именно избор на министър-председател, структура и персонален състав на Министерския съвет. Има ли възражения по тази процедура – с едни разисквания да се изчерпи процедурата по трите точки: първа, втора и трета? Не виждам. Уважаеми народни представители, давам думата на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България, излъчила кандидата за министър-председател, да представи кандидатурата на господин Пламен Орешарски. Имате думата, господин Станишев.

уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми гости! Преди да представя личността на Пламен Орешарски, неговите професионални постижения и качества, е важно да се даде отговор на това какво очаква България от нас и кой може да го направи, като част от мотивацията за предложението за господин Орешарски. На отминалите парламентарни избори хората достатъчно ясно показаха какво искат. Искат промяна – две трети от българските граждани, които участваха в изборите, гласуваха за промяна по един или друг начин. Хората искат ново правителство – работещо, с ясна програма, която дава перспектива на страната, на икономиката и на живота на всеки един българин. Днес не само икономиката, заетостта, доходите са смазани, но самата българска държава е тежко разградена, защото и държавата беше по същество окупирана и употребена за лични интереси, нужди и дори прищевки. На изборите българските граждани показаха, че не искат повече от същото, което имаха през последните години. Показаха, че не искат във властта некомпетентността, не искат арогантните, не искат самовлюбените и очакват можещите, самокритичните, диалогичните – тези, които са способни да носят отговорност за своите действия и да действат. Очакват управление, а не сеир или диктат. Искат да видят в българското правителство хора, за които властта е средство за постигане на конкретни управленски цели, а не цел на съществуването и смисъл на живота, и още по-малко – начин на постигане на лична облага или лични амбиции. Хората очакват българските министри да са хора с биография, с образование, с качества и представляващи по най-компетентния и позитивния начин нашата страна.

2013 г. представям биографичните данни на кандидата за министър-председател господин Пламен Орешарски. Господин Орешарски е на 53 години.

господин Орешарски оглавява „Държавно съкровище и дълг” към Министерството на финансите. От 1997 г. до 2001 г. е заместник-министър на финансите. Автор на първата публична стратегия за управляване на държавния дълг. Ръководи преговорите за уреждане на дълговите взаимоотношения на България с Испания, Италия, Полша, Германия, Австрия и Холандия. Показателно е, че всички споразумения редуцират размера на българския дълг, разсрочват изплащането му и създават благоприятни условия за изплащането на българския дълг.

Като министър на финансите в периода 2005-2009 г. господин Орешарски има съвсем ясни и конкретни постижения, в това число в отношенията с Европейския съюз – одобрява се Националната стратегическа референтна рамка, което е основният инструмент за усвояване на европейските фондове в Република България; осъществява се най-голямата реформа в рамките на приходните агенции на България чрез създаване на Националната агенция за приходите; по изследване на Световната банка от 2007 г. България тогава е наредена в десятката държави реформатори, именно благодарение на тази успешна реформа, довела също така до значително увеличаване на събираемостта в бюджета; за същия период – 2005-2009 размерът на държавния дълг намалява от 25% от брутния вътрешен продукт на 14%. е автор на над 100 публикации в специализираната литература. През 2009-2013 г. е народен представител в предишното Народно събрание от Коалиция за България. Семеен е, има син. Владее английски и руски език. Искам да кажа и няколко лични неща и впечатления, свързани с моята съвместна работа с господин Орешарски. Запознах се с Пламен Орешарски през 2005 г., непосредствено преди внасянето на проекта за кабинета в този период. Прави впечатление на сдържан, спокоен, диалогичен и екипен човек, и което лично за мен е много важно – с чувство за хумор, защото за един държавник е изключително важно да не се приема на сериозно, да не смята, че светът започва от него и свършва с него, че държавата е той, че той е слънцето, което огрява за всички. Слава Богу, господин Орешарски е имунизиран от подобен подход. Имах честта 4 години да работя с господин Орешарски в екип рамо до рамо. той действително се показа като човек с изключителни професионални управленски качества. По дефиниция министърът на финансите е човекът, който казва „не” на всички искания и очаквания от секторите. Само че при господин Орешарски позицията винаги е била много точно претеглена и когато виждаше реални нужди в обществото на съсловия, сектори, хора, които се нуждаят от подкрепа на държавата, Пламен Орешарски винаги намираше начин и средства да подпомогне определен сектор, без да застрашава финансовата стабилност на държавата. Пламен Орешарски е символ на най-добрите неща, които се случваха в един предишен период на развитие на България. (Смях, реплики и възгласи от ГЕРБ.) Да! Няма защо да се смеете, защото той е символ на предсказуема държавна политика към бизнеса, към хората, на икономическия растеж, на привличането на чужди и български инвестиции, влагането им в икономиката и създаването на заетост, на работни места. Той е символ на нарастващите доходи на гражданите по време на неговото участие в управлението и, разбира се, на социалната ангажираност на българската държава към пенсионерите, към децата, защото цивилизоваността на една държава се измерва най-вече по отношението към възрастното поколение и към децата, които са най-беззащитни.

изобщо от прибирането на иракския дълг. Господин Орешарски отказа тази опция. Имаше огромен натиск той да бъде уреждан чрез всякакви посредници,

над 350 млн. долара. Не вдигна шум за това и не се правеше на герой, въпреки че няма министър, постигнал такъв успех за българската държава и тези пари помогнаха да се увеличат доходите на българските граждани. Това е много показателно за подхода на Пламен Орешарски. През 2008-2009 г. почти в рамките на цяла година от световната финансова икономическа криза той беше основен фактор в изработването на антикризисния план на правителството; запази стабилност на финансовия сектор, на приходната част на бюджета и осигури възможности българските граждани да не почувстват до месец юли 2009 г. тежестта и ударите на тази криза, както я почувстваха маса други хора в европейски страни. Това, което е особено важно, господин Орешарски е почтен, лоялен, коректен човек. Той не е член на Социалистическата партия, неговата професия, бих казал, по-скоро предполага дясно мислене. В най-тежкия период за левицата, когато тя беше сложена в ъгъла, когато се водеше най-тежка черна пропаганда срещу нейното управление, господин Орешарски остана лоялен и коректен към политиките, които сме отстоявали и реализирали заедно. По време на изтеклата кампания за парламентарните избори в десетки и стотици срещи с различни хора имах възможността да почувствам, след като научиха за кандидатурата на господин Орешарски за бъдещ премиер, как от отчаяние, в безизходността започваше бавно да се проявява лъч на надеждата, че ще има човек, който е достатъчно компетентен да поеме кормилото на държавата, да създаде предсказуема икономическа среда, да спре рекета върху дребния и среден бизнес, тормоза, да върне доверието в институциите, че работят за хората и също така да реализира (реплики от ГЕРБ) създаване на работни места, постепенно излизане от тази ужасна криза, която мачка живота на българските граждани. Навсякъде хора от дребния и среден бизнес, а и не само от него, бяха изключително впечатлени от неговото обръщение към представителите на икономически активните граждани, очертавайки основните си намерения за програма. Това дава основание действително да подкрепим кандидатурата на Пламен Орешарски да поеме управлението на държавата в този изключително труден момент за всички хора, за икономиката, за българската държавност. Убеден съм, че под негово управление България ще бъде в сигурни ръце на един наистина изграден държавник, за който националният интерес, интересът на гражданите,

Уважаемо народно представителство, давам думата на господин Пламен Орешарски, предложен от Президента

да ни запознае със структурата и персоналния състав на Министерския съвет. Господин Орешарски, Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаема госпожо вицепрезидент на Република България, Ваше Светейшество, представители на религиозните общности в България, госпожи и господа магистрати, уважаеми народни представители, Ваши Превъзходителства, дами и господа! България изживява труден път в своето развитие. В резултат на водената през последните 4 години непоследователна и волунтаристична политика днес страната се намира в дълбока институционална криза, продължаваща икономическа депресия и задълбочаващ се дезинтегритет в обществото. Наложената и доминираща обществено-политическа, социална и институционална конфронтация поставя под заплаха самите устои на държавността и демокрацията. Тези процеси се подсилват от формираните негативни социално-икономически тенденции – стагнираща стопанска инвестиционна активност, обезсърчено предприемачество, изтощени резерви и нарастващи дългове както в публичния, така и в корпоративния сектор, бързо растяща безработица и влошаване на нейната структура; разширяваща се бедност и набираща скорост нова емиграционна вълна. Днес страната се нуждае от максимално обществено съгласие за необходимостта от спешни мерки за стабилизация и полагане на основите на един по-устойчив модел за възстановяване на икономическото развитие, от институционално укрепване и заздравяване и заздравяване на демократичните принципи на устройство и поведение, както и от повече солидарност в едно общество, разтърсвано от социално отчаяние и безперспективност. Ръководени от тези потребности ние предлагаме на Вашето внимание програмни намерения за полагане основите на един бъдещ догонващ икономически растеж. Всички те са групирани в три приоритетни оси – укрепване на демокрацията и заздравяване на държавността, икономическо възстановяване и насърчаване на предприемачеството, повече солидарност и социална справедливост. Укрепването на демократичното начало в работата на институциите е ключова цел. Необходимо е да се възстанови ролята и мястото на Парламента в нашата парламентарна република, да се погрижим за правата и свободите на гражданите, да създадем предпоставки за нормално протичане на изборите, да се противопоставим на битовата престъпност, да пресечем безразборното използване на СРС-та. Важно е да потърсим по-ефективни способи за интегритета в обществото ни, да преустановим безсмислената конфронтация между отделни социални групи и общности, да обърнем внимание на малцинствата. Към тези цели си заслужава да добавим и важността на свободните медии и печат, на непримиримостта към корупционните проявления на всички нива, на прозрачността в работата на управлението, на диалога със социалните партньори и гражданските формирования. Икономическото възстановяване е другото истинско предизвикателство, което стои пред нас. Да, външната икономическа конюнктура не е особено обнадеждаваща, но това ни задължава да се опрем с повече увереност на нашите собствени възможности; да изчистим бизнес климата от несвойствения административен натиск; да противодействаме по-ефективно на бягството от плащане на данъци; да облекчим процедурите за упражняване на стопанска дейност и най-вече да подпомогнем стартиращия бизнес. Необходимо е да преразгледаме и ролята на държавата в икономиката като тя поеме повече координационни и регулаторни функции, но в същото време предостави и повече свобода на предприемачеството. В последните месеци на фокуса на общественото внимание са естествените монополи. Безспорно те се нуждаят от от доста по-здрав и ефективен контрол, но наред с тях безпокойство будят и изкуствено формираните монополни образувания, които изкривяват пазарната обстановка и подтикват ценовите формации като в крайна сметка подтискат конкуренцията и стопанската активност като цяло. На тях трябва да противодействаме решително. Българската икономика се нуждае и от по-дългосрочна визия за развитие. Трябват ни общи усилия да изградим и поддържаме дългосрочни цели за реиндустриализация на нашата страна и съответни политики за тяхното реализиране цели и политики, които преминават през четиригодишните политически цикли и очертават път към един по-устойчив икономически растеж. Добре е да се развиват традиционните сектори в българската икономика, но още по-добре би било да се насърчават и новите технологии, което е ключ към производства с по-висока добавена стойност. Изграждането на инфраструктурата е важен елемент на бизнес климата. Още по-важни са образованието и квалификацията на човешкия фактор. Доказано е, че инвестициите в знания са с най-висока възвращаемост. По-добрата ефективност на публичните финанси и стабилната монетарна среда са общи предпоставки за инвестиционна активност и стопанска дейност. Накрая, но не по значение последователността в икономическата и финансова политика и нейната предвидимост означават по-малък риск, респективно по-ниски лихви и повече готовност за предприемане на стопански инициативи. Солидарността и социалната справедливост са също важен фактор за развитие на нашата страна, защото социалните мрежи изпълняват определени защитни функции за всички наши сънародници, които по различни предпоставки са вън от Тези от тях, които временно са без работа, трябва да се подпомогнат за обратното интегриране на трудовите пазари. Другите, които са трайно нетрудоспособни и пенсионери, също заслужават по-достойни по-достойни условия за живот. Сега повече от всякога се нуждаем от фокусиране върху децата и младежта. Тенденциите в раждаемостта в последните няколко години са достатъчно силна червена лампа за демографския срив, през който преминаваме, и, ако не обърнем тенденциите, има опасност да не успеем да минем. Достъпът до здравеопазване е силно стеснен, което допълнително влошава качеството на живот на българските граждани. Всички ние сме и потребители и се нуждаем от една по-ефективна защита точно като потребители. Уважаеми народни представители, реализацията на тези програмни управленски намерения ще доведе до стабилизация на обществено-икономическата ситуация в страната и ще отвори път за по-нататъшно изграждане на една по-конкурентна икономика и по-солидни и по-солидни възможности да се водят активни социални политики. Във времеви аспект част от мерките и политиките изискват съответно финансиране и са подходящи за детайлно обсъждане по-късно тази есен, когато разглеждаме заедно разработките за следващия държавен бюджет. Друга част обаче могат да бъдат вместени още тази година, макар това да коства доста усилия в чисто фискален аспект. Разбира се, пълното приложение и особено позитивните резултати при част от мерките имат средно и дългосрочни измерения. Неизменно условие за успешното осъществяване на мерките от цялостната управленска програма е наличие на начален поне толеранс от страна на политическите сили, социално-икономическите партньори, гражданските сдружения и всички, които имат отношение към пътя на развитие на нашата страна. Екипът, подготвил тези програмни намерения, остава отворен за диалог както при утвърждаване на същите, така и по всяко време в хода на тяхното изпълнение. Като Ви благодаря за вниманието дотук, надявам се да проявите още малко търпение и да Ви запозная с проектната структура и персоналния състав на един бъдещ Министерски съвет. Проектът, който съм подготвил за състава на Министерския съвет, се състои от министър-председател, един заместник министър-председател и министри. Министерствата са: - Министерство на правосъдието; - Министерство на вътрешните работи; - Министерство на външните работи; - Министерство на финансите; - Министерство на отбраната; - Министерство на икономиката и енергетиката; - Министерство на труда и социалната политика; - Министерство на инвестиционното проектиране; - Министерство на земеделието и храните; - Министерство на регионалното развитие; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; - Министерство на околната среда и водите; - Министерство на здравеопазването; - Министерство на образованието и науката; - Министерство на културата; - Министерство на младежта и спорта. С оглед на тази структура се преобразуват: - Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в Министерство на регионалното развитие; Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – в Министерство на икономиката и енергетиката; - Министерство на образованието, младежта и науката – в Министерство на образованието и науката; Министерство на физическото възпитание и спорта – в Министерство на младежта и спорта. Създава се Министерство на инвестиционното проектиране. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването и закриването на министерствата, включително преразпределянето на функциите На тази основа предлагам и следния персонален състав на Министерския съвет – ще спомена както имената, така и много кратка характеристика в професионален аспект за всеки от тях: Зинаида Каменова Златанова – вицепремиер и министър на правосъдието. Ръководител на представителството на Европейската комисия в България 2008 до началото на тази година; директор по въпросите на Европейския съюз в периода 2001 2007 г. в Министерския съвет; има опит и като началник-отдел „Европейска интеграция” в Министерството на екологията. Владее английски, немски, руски. Цветлин Йовчев – министър на вътрешните работи. Заемал е всички ръководни длъжности в Националната служба „Сигурност”; бил е главен директор и председател на ДАНС; съветник в Министерския съвет и началник на Кабинета на президента на Република България; инженер, корабен механик и магистър по икономика; доцент по „Информационен мениджмънт”; английски и руски. - Кристиан Иванов Вигенин – министър на външните работи. Член е на Европейския парламент – седми парламентарен мандат; член е на Комисията по външни отношения, координатор на групата на социалистите и демократите в комисията;

Петър Чобанов – министър на финансите. Преподавател е по международни финанси в Университета за национално и световно стопанство – катедра „Финанси”. май 2009 г. е председател на Комисията за финансов надзор – за една година. Преди това – от 2005 г. до месец май 2009 г., е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи.

През 2009 г. и 2010 г. е член на Комисията по външна политика и отбрана. От 2009 г. е заместник-председател на Комисията по външна политика и отбрана и член на постоянно действаща подкомисия, която осъществява парламентарен контрол върху дейността на кмет на Димитровград – в началото на 90-те години, областен управител на Хасково. Владее английски и руски. - Драгомир Стойнев – министър на икономиката и енергетиката. Председател е на Комисията по социална политика в Четиридесет и първото Народно събрание; икономически съветник на премиера на Република България с ресор икономическа и финансова политика в периода 2007-2008 г. Експерт е в дирекция „Стратегическо планиране и управление” в администрацията на Министерския съвет. Магистър е по икономика от Сорбоната; има обучение и квалификации по разработване оценка на обществени политики във Висшето училище по публична администрация във Франция. Владее френски, английски и руски. Не изчетох докрай квалификациите му. - Хасан Адемов. Председател е на Комисията по труда труда и социалната политика в Народното събрание в рамките на два мандата; лекар, специалист по анестезиология и реанимации. Владее руски и турски езици. Иван Данов – министър на инвестиционното проектиране. Архитект, професор, ръководител в катедра в Университета огромен опит в планирането и проектирането в България, Германия, Великобритания и Франция; има разработени и реализирани над 230 архитектурни проекта, преустройствени решения и архитектурни конкурси. Член е на Камарата на занаятчиите в Германия, на Камарата на архитектите в Германия и съосновател на Камарата на българските архитекти. Димитър Фердинандов Греков – министър на земеделието и храните. Ректор е на Аграрния университет в Пловдив, доктор е по селскостопански науки, професор; има над 90 научни публикации, многобройни ръководства на дипломанти и докторанти и десетки участия в международни конференции. С неговото име се свързва и съответна цяла школа, създаваща кадри в българското селско стопанство. Владее английски и руски. Десислава Илиева Терзиева – министър на регионалното развитие. Работила е в дирекция „Стратегическо развитие и координация” в Министерския съвет; ръководител е на дирекцията „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерството на администрацията и административната реформа от 2006 до 2009 г.; юрист с дългогодишен опит в държавната администрация. Владее английски, френски и турски.

в Англия, по стопанско управление в Нов български университет; експерт по пристанища и логистика към транспортната група на НАТО; член е на Управителния съвет на Асоциацията на българските пристанища. Владее английски и руски езици. - Искра Михайлова – министър на околната среда и водите.

специализации в САЩ и Великобритания. Владее английски и руски. - Таня Андреева – министър на здравеопазването. Изпълнителен директор на болница „Шейново”, председател е на Съвета на директорите на болницата; магистър е по здравен мениджмънт в Медицинския университет – София, специалност „акушерство и гинекология” и по управление на човешките ресурси в Нов български университет. Владее френски и руски езици. Анелия Клисарова – министър на образованието и науката. Началник е на Център по образна диагностика и лъчелечение, завеждащ отделението по нуклеарна медицина.

множество международни и национални специализации и курсове по нуклеарна медицина; Доктор хонорис кауза е на няколко университета. Владее немски, английски и руски езици. Петър Стоянович – министър на културата. Парламентарен секретар и началник на кабинета на министъра на външните работи в периода 1998-2001 г.; международен секретар е на СДС 2001-2003 г.; политически секретар и председател на Движение „Гергьовден” от 2004 до журналист и автор на научна литература и колонист на в. „Преса”; доктор е по философия в Университет във Виена, Австрия. Владее немски, английски и руски езици. Моля за тишина в залата! професор при БАН. От 2001 до 2010 г. е директор в дирекция „Студенти, докторанти и специализанти” в Министерството на образованието, младежта и науката. Владее английски и руски и руски езици. Още веднъж искам да Ви благодаря за търпението, списъкът не беше много кратък и си позволих да кажа и няколко коментара към всеки от номинираните за министри. По повод последните коментари, без значение в каква форма са, бих искал да обърнете внимание, че Министерството е на младежта и спорта и до голяма степен ще се опитаме да направим интегрирани политики за децата, младежта и спорта в съответствие с „Европа „Европа 2020”, като ще прехвърлим най-вероятно и Агенцията за децата към това министерство. Благодаря за Вашето внимание.

Давам думата на господин Атанас Мерджанов за процедура. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата предложените за министри, които не са народни представители, с оглед участието им в разискванията и дебатите. Благодаря. Има ли противно предложение? Не виждам. Моля, който е съгласен Зинаида Златанова Не чувам тези подвиквания. Имате думата. Попитах за противно предложение. Иска ли някой да направи противно предложение? Само, моля, не по този начин. Предлагам Зинаида Златанова, Цветлин Йовчев, Кристиян Вигенин, Иван Данов, Димитър Греков, Десислава Терзиева, Данаил Папазов, Петър Стоянович и Марияна Георгиева да бъдат допуснати в залата. Режим на гласуване.

Уважаеми народни представители, преди да определя времето за разисквания, искам да прочета проекта за решение по тази първа точка от дневния ред. „РЕШЕНИЕ за избиране на министър-председател на Република България

Избира Пламен Василев Орешарски за министър-председател на Република България. 2. Решението е прието от Четиридесет и второто Народно събрание на 29 май 2013 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.” Уважаеми народни представители, на основание чл. 48, ал. 1 от прилагания правилник Парламентарната група на ГЕРБ има 30 минути; Парламентарната група на Коалиция за България –27 минути; Движението за права и свободи – 18 минути, Парламентарната група на „Атака” – 15 минути.

Моля за тишина в залата!

Явно е, че сте се разбрали и ще има правителство, излъчено днес. Затова ще се опитам да бъда максимално кратък, защото заедно с господин Станишев, защото заедно с господин Станишев, за разлика от много от Вас, знаем колко е трудно да си премиер в най-тежката финансово-икономическа криза в света.

Не приемам квалификациите, господин Станишев, защото когато една партия е отредена от народа като първа политическа сила, която има 97 депутати, а Вие едва 84, нека да оставим волята на хората да са ни подредили по начина, по който ни харесват или одобряват това, което сме правили. Това е обективното.

Да се надяваме, че след като вече са Ви дадени и представени, защото някои Вие откровено не ги познавахте, сте ги одобрили и това са добри професионалисти. Да допуснем, че е така. Времето в Европа е много тежко. Маса държави са пред срив. Много пъти, когато искаме желаното да стане действителност, е много трудно, дори неизпълнимо. Надали има премиер в света, който да не иска да вдигне доходите на хората, да не иска да станат хората по-богати, надали има такъв, но не всички успяват. Моля Ви не диалогизирайте. БОЙКО БОРИСОВ: Исках, много исках, но толкова са възможностите на икономиката. Ние имаме много време да приказваме, но това ще бъде отново политиканстване. Аз лично Ви пожелавам, господин Орешарски, защото това го говорих и по време на предизборната кампания, не ми е трудно да го кажа, че който поеме властта сега, който стане премиер сега,

Надявам се вече да сте разбрали, че финансовата криза в света бушува и няма никакъв шанс в следващите години да си отиде. Действително трябва да приложите всичките си умения и знания. Истински ще се радвам да сте принципни при отстояването на това, което знаете и можете. Много ще Ви е трудно в тази компания на тези партии. Аз на Ваше място, колкото и да Ви се карат партийните началници, щях да намеря време да се срещна с първата политическа сила. Уверявам

Нашата врата като партия, защото повтарям, знам колко е трудно, към Вас самия остава отворена. да говорите с мен или хора, които са били в управлението и знаят проблемите, или биха могли да окажат каквото и да било съдействие. Ако се обадите и Ви откажа, тогава излезте на трибуната и кажете: „Не си удържахте на думата!”. Пожелавам Ви успех, кураж, много характер може да посъкратим изказванията в днешния ден, защото само преди 15-20 дни народът ни подреди така, както е преценил за нужно, ще е по-добре

Заповядайте, уважаеми господин Стоилов. ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господин президент, господин служебен премиер, господа кандидати за министри, уважаеми гости, госпожи и господа народни представители! Днес ние действаме, съобразявайки се с изборните резултати. Много коментатори бяха разочаровани от тези резултати, но смятам, че те не са лоши, защото не родиха поредния месия, което е признак на политическо отрезвяване, защото допуснаха до Парламента само ярко различими от повечето граждани партии, защото определиха парламентарно представителство, което придава на Народното събрание реално политическо значение. Днес всяка една от парламентарните групи и от народните представители трябва да изразят отношение към предлаганото правителство. Парламентарната група на Коалиция за България и аз ще гласуваме „за”, за да има правителство. Ясно е, че само в мандата на Българската социалистическа партия, на Коалиция за България в този Парламент може да бъде излъчено правителство. знае аргументите. Парламентарната група и аз ще подкрепим така предлагания състав на кабинета, защото той предвижда спешни стабилизационни мерки за гражданите, бизнеса и държавата; защото програмните намерения съдържат редица елементи от предизборните ангажименти на за нови работни места, за реиндустриализация на България, за икономически активна държава, която регулира и инвестира, за ролята на държавата в структуроопределящи отрасли като енергетика и земеделие и в същото време за освобождаване на стопанската инициатива, за подкрепа на отглеждането на деца и на възрастните хора, за поставяне на естествените монополи под ефективен контрол и за премахването на картелите. Няколко групи задачи стоят пред правителството: установяване на върховенство на закона, икономическо възстановяване и социална перспектива. Преди това то трябва да гарантира социална поносимост за всички хора и семейства да могат да си платят храната, тока и лекарствата. Очакваме за кратко всички калинки да отлетят от администрацията, което не означава да бъдат заменени с червени или с други калинки. Лично аз очаквам отговор от кандидата за министър председател по няколко важни елемента от политиката, които не са застъпени или достатъчно развити. Ще даде ли възможност данъчната политика от началото на 2014 г. да бъдат облекчени по отношение на облагането най-ниските доходи на българските граждани? Ще се подготви ли и ще се въведе ли от 2015 г. семейното подоходно облагане, което трябва да увеличи разполагаемите доходи в семействата, където има безработни и се отглеждат деца? Ще се предвидят ли мерки за развитие на по-изостаналите райони, най-вече на северозападния, на северния централен и на други депресивни области в страната? Ще се съчетаят ли образователните със социалните функции на училището? Тези липси тълкувам като продължение на част от досегашната консервативна политика и известно отдалечаване от избирателите на Затова настоявам те да се запълнят в програмата на правителството, която предстои да бъде разработена, и в плана за неговото действие. Мисля, че господин Бойко Борисов няма никакви проблеми да подкрепи програмата. Той лично каза, че я харесва, дори може би я харесва повече от самия мен така че аз го призовавам днес да даде своя глас за това правителство. По отношение на персоналния състав, трябва да отбележим, че в предлагания кабинет има персонално проявени и партийно ангажирани лица. Има експерти и такива, които трябва да се доказват като експерти в областите, за които отговарят. Има хора с обществена кариера извън БСП и ДПС и дори работили против БСП. С две думи – политически мигриращи и мимикриращи лица, но всички те сега очакват подкрепата на Ясно е, че правителството не е строго партийно, а е експертно- политическо. Същото толкова ясно е, че отговорността за него отново ще падне главно върху БСП. Затова е много важна ролята на Парламентарната група на Коалиция за България. Ние ще даваме принципна подкрепа за правителството, но в нито един момент не бива да забравяме, че ние сме тук по волята на около 950 хиляди български избиратели и тази воля за нас ще има върховно значение! Нека това да се знае и от моите колеги, и от хората, на които сега предоставяме подкрепа. Ние се намираме в противоречива ситуация. Сложното парламентарно съотношение като че ли налага провеждането на сдържана, умерена политика. В същото време в обществото поради остротата на проблемите има масови радикални нагласи. Вярно е, че изборните резултати не дадоха достатъчен мандат за радикалната промяна, която обявихме. Това се дължи и на разочарованието от партиите, донякъде на страх, на контролиран и на купен вот, но и поради колебанията в част от ръководството на Българската социалистическа партия по отношение на радикалната промяна. Затова необоснованите компромиси с предизборни ангажименти не могат да бъдат наше оправдание в бъдещата дейност. Трябва да е ясно, че радикалният ляв реформизъм е този, който може да изведе България и Европа от кризата, да намали рязко безработицата и бедността, да върне доверието в левицата тук и в цяла Европа! Правителството няма да има сто дни толеранс. Той няма да му бъде даден от обществото, не от нас. Но грешни са сметките, които отсега скъсяват неговия мандат. Грешно е и ако някой си мисли, че то ще действа в обичайните парламентарни измерения. То не може да действа на принципа „колкото може, докато може”, защото така няма да може да отговори на очакванията на хората отвън, така че Вие ще имате подкрепа за решителни действия, които отговарят на интересите на мнозинството от българските граждани. Парламентът трябва да направи цялостна етапна оценка на дейността на правителството през пролетта, от която да зависи продължаването на неговата дейност, решаването на задачите и възлагането на нови. Аз съм сред дългогодишните политици и депутати, които трябва да печелим подкрепа за идеите и авторитета на БСП, да връщаме доверието към партията след разочарованията от нейните управления. Припомням този горчив урок пред Вас и се обръщам към бъдещите министри: оставете личните сметки на заден план! Не обслужвайте корпоративни интереси! Не се осланяйте само на подкрепата на партийните елити! Бъдете държавници! Вие може да си отидете по волята на Парламента или по волята на българските граждани, но ние, социалистите оставаме тук, оставаме пред съда на лява, трудова и народна България. Запомнете това! Днес в лицето на народните представители, които ще Ви подкрепят, получавате кредит от Парламента. Падежът на неговите вноски е на всеки месец. Сметката се заверява пред българските граждани. Искрено Ви пожелавам успех в трудното и отговорно начинание! Благодаря Ви. Няма. Имате думата за изказвания. Господин Сидеров. Ваше Светейшество, благословете! Дами и господа народни представители, драги гости, журналисти! Искам веднага да кажа, че гласът от „Атака” който осигури това заседание днес, е моят глас. Защото за разлика оттук седящите 97 представители на Политическа партия ГЕРБ, аз съм отговорен човек. Последователен и отговорен! Какво щяхте да спечелите, като провалите заседанието днес? Какво? Какво, госпожо Цачева, Вие бяхте председател на Парламента? Това ли е Вашата представа за парламентаризъм – да провалите заседание, на което са Президентът, Патриархът на Българската православна църква, представители на всички обществени организации, синдикати и представители на всички държави, които са наши партньори? (Оживление.) Това ли е Вашето уважение към тях? Колко пари струват приказките на господин Борисов, който сега излезе да пуши пури с Вежди Рашидов, колко пари струват неговите приказки, че имало кризисен момент, че той е много тежък, че той разбира каква е отговорността на премиера, който ще поеме поста? Приказки, които не струват пет пари, при положение че се опитахте да провалите днешното заседание. Опитахте се да провалите дневния ред, в който точка първа е

и чужди представители очакват Парламентът да работи. Обществеността очаква Парламентът да заработи. Медиите очакват Парламентът да заработи, за да започне да приема тези точки от дневния ред. Вие обаче саботирате това. Вие не искате да приемем защитата на лекарите и да продължат да ги бият. Вие не искате да приемем защита на учителите и те да продължат да бъдат унижавани в българските училища. Това е предложението на „Атака” и ние държим на него. Затова Вашите номера, евтини трикове, преди малко Борисов говореше за трикове, Вие правите триковете, с които се опитвате да атакувате и да саботирате парламентаризма. Няма да успее това!

„Атака” е тази, която спря Вашия път към властта. Знам, че сте много озлобени, знам, че много Ви е яд. Личи си по агресията, която излъчвате, по озлоблението и езика на омразата, който употребявате всеки ден. Аз знам голямата отговорност, с която ме натовари българският народ – да спра връщането на власт на една клика, която оттук нататък ще бъде обект на прокуратурата и следствието. Знам тази отговорност, знам рисковете и опасността, която ме застрашава, защото в тази така наречена „Политическа партия ГЕРБ” действаха и действат кръгове, които можем да наречем мутро-милиционерски. Знам и как те действат заплахи, с поръчки, с мокри поръчки и с всякакъв опит за дискредитиране и натиск. Само че това няма да ме стресне и така, както спрях пътя към властта на ГЕРБ, защото те не заслужават управление, защото народът го каза ясно и го показа с вота си, то така ще спрем и ще свалим управлението, което няма да ходи по българския народен интерес, ако то прави стъпки, които са в ущърб на българския интерес. Веднага заявявам ясно, тъй като сега ще следват и вече вървят спекулации от страна на ГЕРБ, че „Атака” подкрепя кабинета Орешарски. Повтарям ясно – „Атака” не подкрепя кабинета Орешарски. И очаква действия. Ние няма да дадем подкрепа за този кабинет. Това го казах още в изборната нощ, когато отново се скри Вашият така наречен лидер. Но когато си лидер, трябва да имаш характер, трябва да можеш да излезеш в изборната нощ, а не да се криеш 4-5 дни от „Атака”.) Трябва да излезеш и да стоиш пред хората, а не да си уплашен, объркан, разтреперан и само да пускаш интриги срещу „Атака”. Вашите интриги срещу „Атака” никога нищо не са постигали, няма и да постигнат. И сега наистина вече ще трябва да опознаете страданието на тези, които са управлявали с кражби, рекет, злодейства и това ще бъде разобличено. Лично аз поемам тази грижа – тежка грижа, но много отговорна – да разобличавам Вашето управление, така че да не остане нищо скрито покрито. Тогава ще се види кой е отговорен. Тогава ще се види в кризисно време как се е управлявало, как са били давани поръчки за милиони, как са били рязани ленти, а зад тези ленти са се криели огромни злоупотреби и рушвети. Всичко това ще излезе наяве. Знам, че Ви е страх, знам, че това Ви плаши, но такъв е животът – имаш моменти на тържество, на лентички, след това имаш и моменти на преосмисляне и катарзис, или покаяние, казано на български език. По отношение на следващото управление заявявам ясно: Парламентарната група на „Атака” няма да подкрепи кабинета Орешарски. Ние ще бъдем в очакване на това какво ще върши този кабинет. Имам определени критики по отношение на структурата, която се предлага. Аз продължавам да смятам, че Министерството на икономиката и енергетиката трябва да бъде разделено, тоест, енергетиката да бъде отделена. Имам критични бележки по състава, който се предлага, към някои от министрите, които се предлагат.

Когато ние предлагахме да не се говори на друг език, освен на български, на публични места, групата на ГЕРБ беше против и провали това гласуване. Така че преди да ръкопляскате малко си раздвижете сивите мозъчни клетчици, мозъчни клетчици, защото всичко това е в архивите. Вашите стопирания на наши предложения са в архивите, в стенограмите. Те са там и архивите са живи. По отношение на управлението искам само да кажа, че нито имахме възможност от „Атака” да участваме в структурирането на кабинета, нито в неговия кадрови състав. Виждам обаче, че там има представители или или близки, приближени на партия ГЕРБ. Поне двама чух. От представения кабинет поне две имена чух, които са свързани с ГЕРБ, които са имали кадрово развитие и кариера по време на управлението на ГЕРБ. Това е така и то е фактология. Няма какво да какво да възразявате тук. Има също така имена, които са свързани с други политически сили – сини, партията на Кунева и така нататък. Тоест, има и партийни предложения, които са свързани с ДПС, с БСП. Всичко това ни прави много критични към този състав и специално към тези, които са обвързани по някакъв начин с партии. Затова, както казах и при откриването на Парламента, ние ще имаме контролни функции, ще бъдем наблюдател. Ще бъдем много активни в предложения, както вече направихме три предложения, внесени в Деловодството от Парламентарната група на „Атака”. Те са за поправка в Наказателния кодекс, която да инкриминира нападение над медицински лица и учители. Второто предложение е да отпадне забраната за пушене на обществени места, която предизвика голям срив в малкия и среден бизнес и се посреща на нож от българското население като цяло. Подчертавам това, макар че аз самият не съм пушач. Казах го и тогава, когато се гласуваше. Бяхме „против”. И трето, нашето предложение за мораториум за цените на тока, което трябва много бързо да се разгледа и от всички парламентарни групи да се даде да се даде позиция. Защото това са важни въпроси. По тях не трябва да се бави Народното събрание. То е избрано да ги решава. Ако продължавате безотговорно да бягате, да излизате от залата и по този ученически начин да саботирате Парламента, само ще докажете трайно пред българската общественост, че Вашата отговорност е нулева, Вашето държавно поведение е нулево и че Вие сте управлявали наистина като лобистка група без никаква грижа за българската държава и щом не сте на власт, то „след нас и потоп” и всичко да се срива. Това е Вашето поведение трябва да си признае това, защото хората го виждат. Нашата позиция, нашата политика ще бъде – казах я в изборната нощ, от избирането си тук като народен представител я повтарям и не се отклонявам ни на йота от нея: критична позиция, активност в законодателството в интерес на народа по най-наболелите въпроси. Разчитам на съмишлие от другите народни представители, които сега е моментът да покажат колко са загрижени за този кризисен момент, в който се намираме. Разчитам и министър-председателят да се вслуша много внимателно в представителите на браншовите организации, синдикати и обществени организации, които имат какво да предложат и са готови дори със законодателни промени. Някои от техните предложения ги включих в предизборната програма на Партия „Атака”, но за да станат реалност, те трябва да бъдат приложени от изпълнителната власт. Там нямам присъствие. Ще разчитам на съвестта на министър-председателя и неговия екип. Ако обаче ние от „Атака” видим действия, които са в противоречие с интересите на хората или са лобистки, или по някакъв начин повтарят четиригодишното управление, което беше дотук, ще бъдем категорично против, ще предизвикаме и протести, и протести, можем да предизвикаме и сваляне на това правителство. Това е засега. Ако има нещо, което да допълня или да репликирам, на линия съм – няма да бягам като лидера на Партия ГЕРБ.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Към всички почитаеми гости и институции ще се обърна официално в изказването си, инак обръщенията биха погълнали краткото време за реплика. Господин Сидеров, ще се обърна и към представителите на страните – членки на Европейския съюз и НАТО, които наблюдават дискусията днес. Уважаеми колеги, повтарям едно изречение, което се върти в националния ефир от вчера насам, и то е: „Бих се радвала в ученическите чанти до учебника по български език да носите учебника по майчин език”! Какво престъпно има в това изречение?

наред с учебника по български език и литература, и учебника по майчиния си език?! Това е европейски стандарт, свързан с неотменимо човешко право! Нямаме право да разпъваме на кръст който и да е български политик, който се е осмелил публично – пред 30 хиляди души, да защити естествено човешко право! и второто Народно събрание да бъде на висотата на стандартите на страна – член на Европейския съюз и НАТО! Господин Сидеров, Вашата позиция по този въпрос не ме учудва! Учудва ме ангажираността на довчера управлявалата партия, която уж се прави на европейска демократична партия! Срам и позор! Благодаря за вниманието. Има ли други реплики към изказването на господин Сидеров? Заповядайте.

Ако трябва да кажа с две думи определението на това, което видях – един много добре изигран актьорски спектакъл. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) В следващия сезон на българската продукция „Под прикритие” бихте взели много добра роля, бих казал – водеща. Какво опровергахте с днешното си действие, господин Сидеров и господин Местан? Скаченият съд „Атака”–ДПС вече стана хоризонтална тръба, в която текат едни и същи идеи. и ДПС, заемащи централната част в Българския парламент, са продукт на една и съща идеология – идеологията „едните подават топката на другите, а другите си правят своя част от Това е нещо много лошо и българският избирател, българският народ го вижда. Казвате, че Вие сте гарант да

като народен представител от 1. избирателен регион събуди в черквата у хората, които не подкрепиха ДПС! Това подкрепяте Вие, господин Сидеров.

Други реплики има ли? За дуплика – господин Сидеров. Успях да прочета какво е казал Вашият лидер, така наречен, в кулоарите. Наговорил е толкова лъжи

преди да се обърнете към мен, с каквото и да било обръщение, прочетете изявленията на Вашите бивши депутати Емил Димитров и Иван Петров. Вижте какво казват те: „Цветанов използваше МВР за натиск над бизнесмени”!

и за другите изтъркани вече клишета, които ги говореше Костов, защото го беше яд, че го бихме на изборите. Сега ги говорите Вие, защото Ви е яд, че Ви спираме да се върнете на власт. Да, разбира се, че ще Ви спираме да се върнете на власт. Аз не искам повече да бъда подслушван и МВР да бъде „инструмент за рекетиране”! Цитирам Иван Петров и Емил Димитров – екс народни представители от ГЕРБ.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Ще ме извините за притеснението, защото за първи път се явявам на трибуната на Народното събрание и съм нов народен представител, но съм провокиран от лъжата на Гошо защото не можеш да си позволяваш в такъв момент, когато гражданите на Република България очакват избирането на своето правителство, да лъжеш от трибуната на Народното събрание. Това е позор за един народен представител! Аз моля квесторите на Българския парламент да отворят вратите широко и на който му се работи тук – да работи, на който не му се работи – да напусне Парламента, а не да лъже тук от трибуната, да казва небивалици и клевети по адрес на народните представители. Благодаря Ви. (Реплики Има ли желаещи за изказвания?

уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател, вицепремиер и министри от служебния кабинет! Чуваме много в тези дни, виждаме явния популизъм и спекулациите, които се тиражират в публичното пространство.

че тогава не бях в политиката, но се интересувахме от това, което се случва в държавата. Аз чух за първи път за Орешарски в 2003 г., когато беше кандидат на СДС и когато всъщност имаше една доста интересна среща.

Това обаче, което се случи, е, че ние не успяхме да се възползваме от тази европейска солидарност и към края на мандата на правителството на Сергей Станишев с финансов министър Орешарски, правителството реално беше договорило 18% по оперативните програми, под 1% разплатени средства. Това са две години и шест месеца. Само мога да Ви кажа, че правителството на Бойко Борисов в близо 4-годишния си мандат успя да осигури по тази европейска солидарност 38% разплатени и 103% договорени, които са за сегашният финансов програмен период. Това, което е изключително важно, е, че в оставащите месеци до 2013 г. трябва да приключат всички тези процедури по тези договорени плащания, които ще бъдат направени 2014-2015 г. Трябва да се подготвим и за новия финансов програмен период, където ще има нетно 25 милиарда, които ще влязат в България. Това са реалните политики, които трябва да бъдат реализирани. Това, което каза нашият лидер, е, че действително ще бъдем конструктивна опозиция и ще подкрепяме европейската интеграция на България, защото тя е без алтернатива! Ние ще изпълняваме нашите ангажименти и ще бъдем действително коректив на всичко това, което е популизъм и това, което наблюдавахме преди малко – Волен Сидеров, който ясно и категорично заяви подкрепата си за тройната коалиция, като се прикри...

за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. (Шум, реплики от КБ и ДПС.) Мога да Ви кажа, че това, което Вие предвиждате и аз не знам дали и Вие, господин президент, сте запознат с този законопроект, но това е първата стъпка за изолация

Ето това е, което ни очаква. И както в момента казват, че ГЕРБ е в изолация, аз съм убеден, че ще дойде времето, когато ще кажете, че и президентът е в изолация. (Шум и реплики.) Само мога да Ви кажа едно сегашното правителство, което е представено, то дори не е с политическата подкрепа на всички Ваши членове и симпатизанти. Това е лична подкрепа от определени личности, които защитават определени олигархични кръгове. Съвсем смело можем да кажем всеки един какъв профил има и това ще стане известно в предстоящите дни, седмици и месеци! Това, което мога да Ви кажа, е, че тази рязка промяна – в рамките на 24 часа да промените проектосъстава на Министерския съвет, показа едно, че Вие всъщност всички сте се оплели и няма да можете да излезете от тази спирала, в която вкарвате държавата на противопоставяне, на лобизъм и на олигархични интереси. Дори сега забелязвам и тази агресивна постъпка, която извърши един депутат, който в Четиридесет и първото Народно събрание не се изказваше никога. Беше тихичък, много внимателен. В момента, когато Министерският съвет на заседание само преди една седмица взе решение за това държавните пари да не бъдат в една банка, тогава стана агресивен и много настоятелно искаше да бъде извикан по един унизителен начин министър-председателят на България от служебния кабинет. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) И постави ултиматум: не по-късно от 30 минути! Това не е нормално за една парламентарна република, за една демокрация.

Това, което мога да Ви кажа, е, че в предстоящите дни и месеци ще излезе кой е стоял зад този кабинет. Зад този кабинет не стоят дори политическите партии, защото никой няма да носи политическата отговорност, а после ще я прехвърляте на всеки друг, но няма да сте виновни

също така Делян Пеевски, Волен Сидеров, Лютви Местан. За мен е много важно в спорта да имаме професор по синтаксис! Това ще доведе до бъдещи успехи в новия олимпийски цикъл, който предстои на българските спортисти. Да им пожелаем успех и аз съм убеден, че те ще бъдат много добре подготвени, с много ясно изразен синтаксис!

Това е видно от оценките, които са давани както от Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, така също и от докладите на Държавния департамент

Нека да казваме истината, защото тя е важна за българските избиратели, а не популизмът, който наблюдаваме. Ще видим, разбира се, кои са тези, които ще подкрепят това правителство, защото темата, която искате да вкарате в обществото, е противопоставяне, реваншизъм (реплики от ДПС), но аз смятам, че това не е допустимо в условията, в които живее България като член на Европейския съюз. Благодаря Ви.

Разберете се кой пръв.

Вие вадите много лъжи, но тепърва ще излиза Вие с колко криминално проявени лица сте се виждали. Това Ви го обещавам лично. Но аз няма да се занимавам с Вас – правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, с Вас (ръкопляскания от ДПС), за да Ви накаже за всички престъпления, които извършихте. А те са много, господин Цветанов.

Уважаеми господин Цветанов, говорихте за усвояване на фондове. През 2009 г. в средата по класациите на Европейската комисия България се намираше на средните места между 27-те страни членки, а по Кохезионния фонд – на 6-то, 12-то от 15 страни. Опитвам се да цитирам точно. В останалите два фонда 14-то, 16-то от 27 страни. Днес, след Вашето ускоряване на усвояването, за съжаление ние се намираме на предпоследните места. Само Румъния е след нас. Това е ускоряване на усвояването, за което Вие говорите – от средни места, на предпоследните.

Вие сте били отвън, не сте знаели. Ще Ви кажа за кризата. Вярно е, че през 2008 г. не крещяхме истерично, че идва криза, а правехме антикризисни планове и двама от Вашите експерти – единият е до Вас, много добър мой бивш експерт, много добър, знаят това. След средата на 2009 г. Вие само говорехте, но нищо не направихте. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Господин Цветанов, предвид на Вашите критерии Мишо Бирата подходящ ли е за министър на спорта, лека му пръст, ако не беше си отишъл при странни обстоятелства? БОЙКО Защото се е занимавал със спорт, подходящ ли е? Отишъл си е при странни обстоятелства, твърде странни (шум и реплики от ГЕРБ), след едни разговори за покровителство на контрабанда и за търговия с влияние. Вижте, днес е важен ден за България. Аз съм бил критичен към Вашето управление, но никога не съм Ви укорявал за това, че в качеството Ви на физкултурник се грижите за сигурността на страната. Никога не съм си позволявал да укоря министър-председателя, че пожарникар може да бъде министър-председател на България Защото казвам, за разлика от Вас, да, може да бъде – и физкултурник може да бъде министър на вътрешните работи, стига да управлява компетентно, а не крадливо, стига да се бори с престъпността, а да не генерира престъпност. Ето, това е принципната разлика, господин Цветанов. Вярно е, че не всички са гребци

и за децата, и за младежта, и за спорта. Тази нова функционалност предполага фигурата на хуманитарист, от което по никакъв начин няма да страда спортът, защото за спорта ще отговаря гениалният български спортист Йордан Йовчев спокойно, спокойно и на спортната общественост. Всъщност забравих за още едно култово име, което е достатъчно компетентно да представлява държавния интерес в ЧЕЗ – Митко Каратиста. Ако Вас Ви притесняват дипломите и професорските звания, няма как да Ви помогнем – управлението на „калинките” остана в историята! Благодаря Ви за вниманието.

Репликата е на изказването на господин Цветанов. Изчерпахме личните обяснения – три на брой. Първа реплика – на господин Сидеров, след това ще имате възможност за още две. Дотук са заявили господин Кутев и господин Захариев. на лидерите на Политическа партия ГЕРБ Борисов и Цветанов, тъй като те са много. Тук е разпечатката на това какво са говорили в кулоарите. Аз ще се спра само на нещо съществено, господин Цветанов. Вие и Цвета Караянчева – депутат от ГЕРБ, бяхте специални гости на партийния, подчертавам, конгрес на Реджеп Тайип Ердоган – известен ислямист, който заяви на този конгрес своите неоосманистки амбиции да владее Югоизточна Европа, така както Османската империя е владяла тези земи. Вие бяхте там и ръкопляскахте.

Вие от ГЕРБ, Вашите общински съветници спирахте връщането на български имена на мястото на мюсюлманските, на арабско-турските имена. Това бяхте Вие – Партия ГЕРБ. Вие бяхте и Вашият лидер Борисов, който се прегръщаше с Ердоган, който го тупаше по раменете и му казваше: „Мараба, аскер!”, когато пристигаше в Турция. Вие бяхте тези, които посрещахте тук Ердоган, пращахте полиция срещу нас, за да не можем да отидем и да заявим претенциите на България за обезщетението от турската държава. ГЕРБ, това бяхте Вие! И аз тогава казах крилатата фраза – тя още и днес има същия смисъл – че не ни трябва управление на ДПС, когато имаме ГЕРБ. Да, ние имахме едно протурско управление, а Вие бяхте тези, които си отгледахте изключително протурска партия в лицето на тази на Касим Дал.

Под Ваша закрила турски емисари през цялата кампания агитираха в полза на тази партия. Тя беше отгледана с Вашите грижи и финанси, а двамата – Касим Дал и Корман Исмаилов, бяха с декларация за принадлежност към ГЕРБ. Кой с кого е „скачени съдове” – нека хората разсъждават, те имат ум. Първо да изчерпим процедурата с репликите, господин Цветанов ще има думата за дуплика и след това – лични обяснения, произтичащи от репликите. Заповядайте, господин Кутев.

първо започвам с молба за удължаване на времето на парламентарните групи. Уважаеми господин Цветанов, до къде го докарахме

Вие трябва да си мълчите за 400 хиляди българи, които останаха без работа през това време. Вие господин Цветанов, трябва да си мълчите, защото Шенген остана за нас затворена зона. Това е личен Ваш принос към българската история и към хората на България. (Частични трябва да си мълчите, защото като вицепремиер бяхте ням свидетел на закриването на стотици хиляди български фирми. По същото време тези хора не си купиха по 6 апартамента. Не те, а Вие купихте 6 апартамента,

Следваща реплика – господин Захариев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Президент, Ваши Превъзходителства, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Цветанов и уважаеми господин Борисов, обръщам се персонално към Вас с коментар на пропуснатия шанс от Ваша страна днес да се регистрирате. Не Вашата партия и парламентарна група, а персонално Вие! Представете си хипотезата, в която с кворум от 122 бихме избрали това събрание и този кабинет. Представете си сигнал, който щяхте да излъчите като пропусната възможност към всички хора навън от това Народно събрание и към хората, които са Ви избрали. Представете си пропуснатата възможност България да промени политическия тон от негативен към позитивен и конструктивен. Представете си историческата възможност да разширите Вашата национална популярност, която е безспорна, до международна – с новина, която щеше да бъде факт във всички международни агенции и всичко това става пред очите на техни Превъзходителства, представителите на Европейския съюз. Представете си как излъгахте всички онези, които са гласували за Вас – не за друго, а защото те са ни изпратили и Вас, и нас тук да работим, а не да показваме, че сме мъртви души с нерегистрации на кворум. Уважаеми господин Борисов, във Вашата забележителна политическа кариера едва ли ще има друг такъв исторически шанс, при който с натискане само на едно копче Вие можехте да обърнете пътя на историята на тази държава.

Личното обяснение – след изчерпване на процедурата. Уважаеми господин председател, уважаеми господин президент, уважаеми гости, уважаеми господин Господин Местан – него го няма, но никога не съм си представял, че Партията „Движение за права и свободи” ще бъде оглавявана от агент на Държавна сигурност с името Павел. Никога не съм си представял един човек, когато говори за СРС та, да не си спомня, че точно господин Миков беше министър на вътрешните работи,

това, което каза господин Пеевски – аз очаквам в рамките на часове да излезе прессъобщение на прокуратурата, защото когато от тази трибуна каза, че ще ми се търси отговорност и трябва да го гледам в очите, веднага след това главният прокурор направи коментар съдебен съвет персонално за мен. Никога не съм чул той да говори за Хохегер, никога не съм го чул за сигналите, които бяха входирани от Политическа партия ГЕРБ за купуването на гласове и всичко онова, което се случи с жалбите, които сте входирали. Но мога да Ви кажа, че днес ние ще информираме австрийската прокуратура по случая „Хохегер” и всички европейски институти. Когато се говори по този начин, самите разбирате, че самите Вие олеквате, защото сте най-уязвимите. Вие ще създадете правителство и може спокойно да бъде вкарано в историята след това като правителство, което е възродило и е подкрепяло организираната престъпност на България с олигархичните кръгове, които създавате в годините на преход. Всичко това ще стане ясно в предстоящите месеци и във всичко онова, което се говори.

ДПС.) Човек трябва да се гордее с това, което прави, и да бъде искрен, когато застане и говори пред българските избиратели. Що се касае до апартаментите, за които каза Кутев, (оживление и реплики в ДПС), и аз бях единственият народен представител и единственият български политик, който е минал през процедура и е дал пълна публичност на всичко, което е направено. Мога да кажа, че който има интерес, може да прочете. Нека всеки един от Вас, когато дава коментар по тази тема, да излезе и да направи същото. Благодаря. Бъдете живи и здрави! Уверявам Ви, че ще бъдем конструктивна опозиция!

ГЕРБ) колко самоотвержено искате да защитите патрона си Цветанов. Господин Цветанов, виждам, че много сте изнервен. Много сте изнервен, личи Ви. Не се подсмихвайте, познаваме се добре с Вас. Мно-о-го сте изнервен! Недейте да атакувате, защото се страхувате от всичко, което сте извършвали. Вижда се, вижда се! В очите Ви се чете! Всички го видяха. ГЕРБ.) Да, много ми харесва тази усмивка. Спрете вече с лъжите си и стига се обяснявахте за тези апартаменти – ще излезе истината за тях. Обещавам

не успях да Ви убедя, че по начина, по който Вие говорите, наливате масло в мелничката на ДПС, защото всяко такова Ваше изказване дава възможност на ДПС да говори, че едва ли не ще се събарят джамиите, че начинът, по който се прави политика от „Атака”, която едно време подкрепяше ГЕРБ, заплашва етническия мир в страната. Днес обаче стана явно пред всички български граждани, че Вие наистина сте едно цяло, защото Вие подкрепяте правителството правителството на БСП и ДПС. Вие сте третият член в тази тройна коалиция. Честито! (Ръкопляскания от Имате възможност само за лично обяснение, защото иначе ще дам почивка от тридесет минути. господин Лютви Местан, излизайки извън процедурата на дуплика, в която трябваше да отговаря на трите реплики. Не прекъснах господин Цветанов, не прекъсвам и господин Местан – две минути за лично обяснение. Уважаема госпожо председател, и по начина на водене. Ораторът отговаря на реплики, а не на предизвикани от него самия лични обяснения. Нали така? Знаете го това?! Направих забележка на господин Цветанов, не се съобрази. Моля Ви, Вие се придържайте поне към правилника. ЛЮТВИ МЕСТАН: Той не е човек, който би се съобразил със забележка. Възползвам се от процедурата на лично обяснение, за да кажа: убеден съм, че в този миг най-притесненият човек е шефът на господин Цветанов, защото в този миг разбира, какъв политически Франкенщайн си е отгледал и днес си обяснява, защото той и партията му се намират в тотална изолация. Той знае за какво говоря.

че децата на Държавна сигурност не могат да бъдат съдници на Държавна сигурност. Това трябва да го знаете! (Реплики и възгласи